na obrazloženjima i na odgovorima. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, drugo čitanje, P.Z. br. 444; Predlatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172 u svezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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 Pozivam predstavnika predlagatelja poštovanog državnog tajnika Ministarstva obrane gospodina Zdravka Jakopa da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite gospodine. potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Danas vam predstavljamo Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme razlike u odnosu na Prijedlog zakona koji je Hrvatski sabor prihvatio od 19.-tog listopada prošle godine su određena nomotehnička usklađenja te smo dali obrazloženja u skladu s raspravom na radnim tijelima i sjednici Hrvatskoga sabora. Predloženim zakonom usklađuju se odredbe važećeg zakona s direktivom Europskog parlamenta i Vijeća kao i sa Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja koji su u pravni poredak RH prenesene direktive koje određuju područje izgradnje, modernizacije te uporabe kapaciteta za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme. Ulaskom RH u NATO 2009. godine u potpunosti je zaživjela primjena postupka kodifikacije naoružanja i vojne opreme u skladu sa STANAG normama koje su usvojene kao hrvatske vojne norme Korištenje tih normi obavezno je za sudionike postupka proizvodnje remonta i prometa naoružanja i vojne opreme te je potrebna implementacija, kodifikacija naoružanja i vojne opreme u ovom zakonodavnom okviru. Na jednak način predlaže se regulirati i osiguranje kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja i vojne opreme. Predloženim zakonom također se smanjuje rok u kojem Ministarstvo obrane odlučuje o tome je li povjerljiv izum od interesa za obranu s 90 dana na 60 dana čime se ubrzava proces kreiranja novih i inovativnih proizvoda za potrebe obrane i tržišta. Zaključno, cilj predloženih izmjena ovog zakona je uvođenje najviših standarda u proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme te i jasno definiran i primjenjiv sustav kodifikacije i osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja i vojne opreme. Stoga poštovani predlažem da podržite Konačni prijedlog ovog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku gospodinu Jakopu. Poštovani kolega Branimir Bunjac. Hvala lijepa. Uvaženi državni tajniče, kažete da ćete uvesti najviše standarde oko remonta aviona. Zanima me da li je utvrđeno u ministarstvu da je netko odgovoran za onaj remont aviona u Ukrajini. Naime, poznato je da smo dali 150 milijuna kuna a nismo dobili nazad ni novce ni avione. Ti avioni dan danas stoje prizemljeni prizemljeni na aerodromu pa zanima me da li je unutar samoga ministarstva netko za to odgovoran s obzirom da je utvrđeno da je tvrtka, da su djelatnici tvrtke Aeropartner koja je posredovala u tome poslu, sudjelovali u koruptivnim radnjama i protiv njih je podignuta optužnica pa me zanima da li je unutar samog ministarstva netko preuzeo odgovornost oko toga i ako je na koji način je snosio sankcije? Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista poštovana Ines Strenja. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, pozdravljam predstavnike ministarstva. U ime Kluba MOST-a nezavisnih lista ću razložiti zbog čega ćemo mi biti protiv ovakvog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme. Dakle predlagatelj je očitujući se na prijedlog Kluba zastupnika MOST-a naveo slijedeće. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista navodi da se ukidanjem članaka 10. i 15. postojećeg zakona gasi mogućnost opstanka dijela obrambene industrije koja nije profitabilna u mirnodopsko vrijeme ali je iznimno bitna za sigurnost države u ratno vrijeme. Bez podrške za održavanje hladnog pogona dolazimo do situacije da bi tenkovi u slučaju rata možda postali bitno manje korisni jer bi njihovo održavanje i popravci zbog toga upotrebom

te upotrebe kapaciteta za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme kao i o prometu naoružanja i vojne opreme. Korištenje svih raspoloživih resursa u ratnom stanju uređeno je Zakonom o obrani. Međutim, MOST nije tako formulirao svoje prijedloge u raspravi već je naveo kako slijedi, ukidanjem članaka 10. do 14. postojećeg zakona gasi se mogućnost opstanka dijela obrambene industrije koja nije profitabilna u mirnodopsko vrijeme, a iznimno je bitna za sigurnost države u ratno vrijeme. Druga stvar u kojoj predlagatelj griješi je navođenje da se korištenje raspoloživih resursa u ratu određuje Zakonom o obrani, nije sporno uopće niti je MOST na to upirao da se raspoloživi resursi uređuju Zakonom o obrani, međutim predlagatelj očito nije uopće svjestan da se tu govori o raspoloživim resursima u ratu, kojih neće biti ako se na ovakav način usvoji ovaj prijedlog konačnog zakona jer se gasi mogućnost održavanja hladnog pogona dijela obrambene industrije. I vrapcima na grani je poznato da u mirnim vremenima dio vojne industrije ne radi i potpuno je bez posla dio takve industrije je od iznimnog značaja za sigurnost države jer se u ratnim uvjetima teško stvara vojna industrija iz 0 posebice ako dođe do izloženosti embargu ili sankcijama što smo u Domovinskom ratu dobro osjetili na najgori mogući način. Zanemarivanjem tog dijela industrije koja nema razloga poslovati u miru ali zbog toga ni održavati mirnodopski hladni pogon jer ga država više neće subvencionirati dolazimo do da će mnogi proizvođači nezamjenjive vojne opreme i naoružanja jednostavno demontirati pogone za ono što im trenutno nije rentabilno i na taj način će trajno izgubiti mogućnost ratne aktivacije u realno potrebnom vremenu. Spominjali smo i ponovno spominjemo tvornicu Đuro Đaković kao jednog od najrenomiranijih proizvođača naoružanja i vojne opreme u Hrvatskoj. Hrvatska vojska trenutno ima oko 75 tenkova M84 M84 u verziji A4 A5. Ti tenkovi koje je proizvodio Đuro Đaković npr. imaju određene komponente koje Đuro Đaković nema razloga trenutno proizvoditi, ali u slučaju rata takva proizvodnja pojedinih u ratu više upotrebljavanih komponenti bi bila nužna za održavanje i borbenu upotrebu tih tenkova. Bez podrške za održavanjem hladnog pogona dolazimo do situacije da bi ti tenkovi u slučaju rata možda postali bitno manje korisni jer bi njihovo održavanje, popravci i uslijed toga upotreba Hrvatska vojska se i dan danas suočava s lošim upravljanjem pojedinih gospodarskim subjektima odnosno s maćehinskim odnosom države prema tim pravnim subjektima koji su proizvodili naoružanje i vojnu opremu. Niz poduzeća koji su stekli veliki renome propali su zahvaljujući izostanku potpore od strane države, za one koji ne znaju uvjereni smo da u MORH-u znaju spomenut ćemo samo neke od poduzeća koja su bila oslonac obrane u Domovinskom ratu, da bi kasnije uslijed loše i nekorektne politike državne tvrtke Alan i MORH-a bile gurnute u stečajeve, propast uslijed toga slabljenje obrambenih proizvodnih kapaciteta, to su Novisuis, Imostroj Imotski, Arma itd., neke od tih tvrtki kao što su Novisuis proizvodile su neke od najnaprednijih i jedinstvenih sustava u svijetu čija proizvodnja nikad više neće biti moguća jer se nitko nije pobrinuo uložiti ili očuvati hladni pogon. Predlagatelj dakle nije niti pravno, niti stručno, niti politički u pravu. Pravdanje da se radilo o nesuglasju s pravilima EU o slobodnom tržištu te o ne povredivosti u realnim, ne provedivosti u realnim okvirima državnog proračuna su neistine, jer niti EU zabranjuje takva pravila, niti je problem u postojanju sredstava i nepredvidivosti već u pukom neradu nadležnih i nepostojanju volje za provjeru koji su to strateški bitni hladni pogoni i u kojim iznosima se to treba regulirati. Predlagatelj navodi da brisanje mogućnosti ofseta dakle predstavlja usklađenje s Direktivnom Europskog parlamenta i Vijeća Europe EU 2009/81EC od 13. srpnja 2009. te da su mogući i drukčiji načini za ostvarenje onoga što je sadržaj ofseta a da se ne krše odredbe Direktive. Pravno, političko i ekonomsko stajalište predlagatelja je u cijelosti netočno što se može vidjeti i iz primjera drugih zemalja koje imaju sličnu zakonsku regulativu kao što je sada, kao što je to sada, a kao što to više neće biti ako se ovakav prijedlog zakona usvoji. Dakle, navedena direktiva uopće ne zabranjuje ofset. Mada cijeli niz točaka i članaka citirane direktive upućuje na iznimke koje u biti sadržajno omogućavaju svaki oblik poslova koji je u interesu razvoja sigurnosti i obrambenih kapaciteta jedne države, ovdje ću npr. citirat točku 19. uvoda Direktive koja kaže: „Sklapanje ugovora koji spadaju u područje primjene ove Direktive mogu biti izuzeti od njene primjene u slučajevima kada je to opravdano razlozima javne sigurnosti ili nužno za zaštitu bitnih sigurnosnih interesa države članice.“ Dakle, predlagatelj kao što je to nažalost uobičajeno za hrvatske institucije prestrogo i nestručno tumači odredbe Direktive, naravno na štetu obrambene industrije RH, jer se ofsetom pored mogućnosti transfera tehnologija u RH omogućava i jačanje drugih grana gospodarstva. Pravdanje da se može na drugačiji način ostvariti odredbe Direktive npr. međunarodnim sporazumima upućuje se predlagatelj provjerit koliko dugo traju procedure sklapanja međunarodnih sporazuma od izrade nacrta raznih suglasnosti, izglasavanja na vladama i u parlamentima i sl. To je neživotno, nepraktično i znatno otežavajuće. Pravi razlog za ukidanje offseta leži u nesposobnosti hrvatske obrambene administracije da provodi takve poslove. Posebno bi se osvrnula i na izmjenu čl. 17 postojećeg zakona na način da se ukloni obveza izvještavanja Vlade o uvezenom i izvezenom naoružanju i vojnoj i vojnoj opremi, istina je da se temeljem čl. 6 i 45. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava dostavljaju podaci Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji ih objedinjava u godišnjem izvješću o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, koje dostavljena na usvajanje Vladi RH. Međutim, iz takvih izvješća se ne razvidi koliko je sredstava i kojih vrsta uveženo za potrebe kojeg ministarstva, obrane, unutrašnjih poslova ili drugo, niti se spominju problemi, afere povodom istih. Vrlo štura se izvješća iz Ministarstva obrane i oružanih snaga RH, vrlo su štura izvješća, a o MUP-u da ne govorim. Sjetimo se nedavnih primjera nabavki polovnih F-16, remonta Mi-17-SH i nabavki pancirki za MUP. Te nabavke koje su punile medijski prostor zbog netransparentnosti, neracionalnosti i sumnje u pogodovanja su jasne. Tražimo da se takva izvješća detaljnije sastavljaju, da se u taj članak unese i dodatna obveza da se ministarstva u izvješćima moraju očitovati i na uvoz, izvoz, naoružanje vojne opreme koje su u jasnosti izazvale povećani interes. Predlagatelj predlaže brisanje ofset mogućnosti i nastoji to prikriti pod krinkom slobodnog tržišta, međutim, kako to već bila u nas, to je pogrešno tumačenje. Važeća tržišna pravila, niti RH niti u naravi ne brane nikome transfer tehnologija u RH temeljem ugovora o offsetu, već se tu zabranjuje raditi pod netransparentnim i nejednakim uvjetima, upravo onako kako je to netransparentno npr. rađeno kod nabavki aviona F-16, o kojoj nabavci javnost još ne zna sve detalje, a kako stvari stoje, vjerojatno neće ni saznati. Mijenjanje čl. 22 i 23 postojećeg zakona na način kako je to predloženo u konačnom prijedlogu i dalje predstavlja korak unazad i u sigurnosti građana i u sigurnosti države i pri tome, klub zastupnika ostaje te se nadamo da će nakon neke nezgode u kojoj će netko poginuti u pogonima za proizvodnju, skladištenje ili transport naoružanje i vojne opreme, neće netko govoriti i nećemo morati reći, rekli smo vam. U čl. 25 se predlaže da se sigurnost regulira na način da su proizvođači obvezni organizirati osiguranje kapaciteta od pristupa neovlaštenih osoba odgovarajućom fizičko-tehničkom zaštitom tijekom radnog procesa povezanog s proizvodnjom, remontom i prometom. U skladu s odredbom ovog zakona ovako nejasno definiranje, može dovesti do toga, da netko shvati da treba voditi računa o sigurnosti samo tijekom radnog vremena, a neki kasnije, pa ne prihvaćamo i paušalno obrazloženje predlagatelja dano u konačnom prijedlogu zakona. Ovo su samo neki od primjera i zbog toga Klub MOST-a nezavisnih lista ne može podržati ovakav prijedlog zakona. Hvala.

gospođe i gospodo. Pa evo pred nama je Konačnije prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnju, remontu i prometu naoružanja kao i vojne opreme, koji klub zastupnika pozdravlja njegovo donošenje, tih izmjena i dopuna o proizvodnji, remontu i prometu naoružanjem i vojnom opremom te ove izmjene i dopune imaju više ciljeva. Implementacija regulacije kodifikacije naoružanja i vojne opreme u zakonodavnom obliku. Regulacija osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja vojne opreme u skladu sa STANAG normom 4107. Brisanje odredbi o hladnom pogonu, procesu koji je u praksi na tržištu u skladu s pravilima EU o slobodnom tržištu, izbjegavanje preklapanje odredbi Zakona o proizvodnji i remontu i prometu naoružanja i vojne opreme odredbama drugih zakona što se konkretno odnosi na regulaciju izgradnje, rekonstrukcije ili modernizacije te upotrebe kapaciteta za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme. Oslobođenje gospodarskih subjekata troškova provedbe mjera osiguranja i zaštite proizvodnje, remont i prometa naoružanja i vojne opreme, kada proizvodnji remontni programi naoružanja i vojne opreme nisu u pogonu. Rasterećenje znanstveno-istraživačke zajednice i ubrzavanja procesa, kreiranja novih inovativnih proizvoda za potrebe obrane i tržišta. tržišta. Smanjenje administrativnih prepreka gospodarskim subjektima i znanstveno istraživačkim institucijama i pojednostavljenje poslovanja, vezanog za proizvodnju, remont i promet naoružanja i vojne opreme te uvođenje najviših standarda u proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme kroz jasno definiran i općenito promjenjiv sustav kodifikacije te osiguranje kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja i vojne opreme. Ovdje treba posebno naglasiti ogroman prostor za gospodarski rast i razvoj upravo kroz proizvodnju naoružanja i vojne opreme u RH. Tvrtke koje se bave ovom proizvodnjom, ostvaruju zavidne rezultate, kako u postizanju visokokvalitetne proizvodnje proizvodnje oružja i opreme, tako i u njihovoj inovativnosti. Ti gospodarski subjekti osiguravaju stabilnost na tržištu, ne samo svojega poslovanja već i poslovnu stabilnost njihovih kooperanata, ali i značajno pridonose ugledu RH diljem svijeta. Sve ovo predloženo usklađeno je sa pravnom stečevinom europske zajednice i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme i to u čl. 28-30 Ugovora o osnivanju EU zajedno Europske kojima se uređuje neuređeno i ne harmonizirano područje i zabranjuje uvozna i izvozna količina ograničenja među državama članicama, kao i mjere s jednakim učinkom količinskih ograničenja. Tu se jasno govori o tome, koji zakoni su vezani na ovaj zakon koji se primjenjuje na proizvodnju, remont i tržište oružja kao i vojne opreme i nadalje možemo reći, da Zakon o nadzoru robe, sa odvojenom namjerom, Zakon o nadzoru, prometu, …/Govornik se ne nevoljnim ubojitim sredstvima, Zakon o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja. Ti zakoni su direktno vezani na proizvodnju remont, kao i promet naoružanja te vojne opreme i možemo reći da gospodarski subjekti koji imaju vojne i civilne, te proizvodne remontne programe, dvojne namjene biti će oslobođeni od troškova, kao što sam i rekao, provedbi mjera, osiguranja i zaštite proizvodnje, remonta i prometa naoružanja i vojne opreme, kada proizvodni i remonti pogoni naoružanja nisu u upravi. To je važno za naglasiti, s obzirom da taj segment kompenzira ono što je netko govorio i mislim da jasno govori o tome, što gospodarski subjekti dobivaju ovim zakonom. Predloženim zakonom smanjuje se i rok u kojem Ministarstvo obrane odlučuje o tome, je li povjerljivi izum od interesa za poslove obrane, …/Govornik se ne razumije./… dana se smanjuje na 60 dana, čime se rasterećuje znanstveno istraživačka zajednica i ubrzava proces kreiranja, novih inovativnih proizvoda za potrebe obrane i tržišta. Navedene izmjene u zakonskoj regulativi, pridodati će smanjenju administrativnih prepreka, u gospodarskim subjektima i znanstveno istraživačkih insinuacijama te pojednostavljenju poslova vezano uz proizvodnju remont i promet naoružanja i vojne opreme. Cilj ovog zakona je uvođenje najviših standarda u proizvodnji i remontu i prometu naoružanja i vojne opreme kroz jasno referiran općenito promjenjiv sustav kodifikacije, koji je jasno opisan te osiguranje kvalitete i kontrole, kvalitete naoružavanje vojne opreme. Još jedanput su naglasiti Klub HDZ-a pozdravlja donošenje onoga zakona i nadamo se da će biti bitne koristi našim gospodarstvenicima koji se bave proizvodnjama a mislim da je njih 28 tvrtki koje rade na proizvodnji oružja, ubojitih sredstava, opreme i njezinom trgovinom, te apsolutno njihovih kooperanti kojih je znatno više i prelaze nekoliko stotina, koji su u sustavu i koji su jako dobro prepoznatljivi u cijelom svijetu, te nadamo se i vjerujemo da će ovakav zakon doprinijeti boljem standardu i ubrzanim procesima u vojnoj industriji. Hvala Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva obrane, gospodine Jakov i gospodine Barač kolegice i kolege, prije svega ovaj zakon treba pohvaliti jer je on jedan u nizu zakona koji je donijela ova vlada i Ministarstvo obrane RH načelu s ministrom Krstičevićem i koji je planiran u smislu uspostave boljih standarda i poboljšanja vojne infrastrukture. I ne slažem se s maločas rečenim, da ovaj zakon nema pravo ni stručno adekvatno utemeljenje, upravo suprotno, ako pažljivo čitamo ovaj zakon i argumente na temelju na kojih je nastao, odnosno direktivu i sve ovo što je uzeto prethodno u obzir da ne nabrajamo, onda ćemo doći do suprotnog zaključka. Potpuno mi je neprihvatljivo nekakva teza da hrvatski obrambeni sustav, nije imao, dakle, nema adekvatnu infrastrukturu ili neće ju imati, ako se malo vratimo u bližu hrvatsku prošlost, onda moramo biti svjesni, da u trenucima, kada hrvatski obrambeni sustav, nije uopće imao adekvatnu infrastrukturu, imao je dovoljan ljudski faktor koji je nadomjestio ovo prvo, a posebice danas, kada imamo i prvo i drugo i dakle, uopće ne razumijem kako netko može govoriti o nekakvom lošem upravljanju infrastrukturom ili o lošem obrambenom sustavu ili o lošem zakonu koji dolazi od strane Ministarstva obrane RH. I ono što je bitno reći, ovim zakonom, gospodarski subjekti, koji imaju vojne i civilne proizvodne remontne programe, će biti oslobođeni od troškova provedbe osiguranja i remonta, kada ti programi naoružavanja nisu u upotrebi, to je potpuno logično. Navedene izmjene u ovom zakonu, pridonijeti će smanjenje administrativnih prepreka, što je meni vrlo logično, onih gospodarskih subjekata, koje sam spomenula i ukratko rečeno, pojednostaviti će se poslovanje, vezano uz proizvodnju i remont. i podsjetiti ću na kraju, da ne duljim, s obzirom da je već ovaj kasni sat i da nema više nikog od opozicijskih zastupnika, jer očito ovakvi zakoni nisu dovoljno interesantni, iako su jako bitni, da prethodne 2 vlade su imale priliku, donijeti 2 ključna zakona, s obzirom da je Hrvatska članica NATO i EU, a tiču se strateških dokumenata, tj. strategija o nacionalnoj sigurnosti i sustav domovinske sigurnosti, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, nažalost, to su propustile učiniti. Ova vlada je već na pola svoga mandata donijela oba ključna dokumenta. Ne samo da je donijela ta dva ključna dokumenta, plus niz ovih zakona kojih sam spomenula, osnovana je i koordinacija međuresorna, koja je zadužena za provedbu tih strateških dokumenata, koja je već održala 5 kvalitetnih sjednica, koje su vrlo proaktivna i koje rješavaju sve probleme na adekvatnoj razini, na onoj međuresornoj suradnji, koja se i očekuje između MORH-a i svih strana koje su involvirane u rješavanje problema, koje se tiču hrvatskog obrambenog sustava. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ireni Petrijevčanin Vuksanović. Sljedeća rasprava je poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče, pomoćniče ministra. Zakon o proizvodnji i remontu i prometu naoružanja i vojne opreme uređuje planiranje, razvoj proizvodnje i remont, kriterije za određivanje i uporabu kapaciteta za proizvodnju i remont, osiguranje i zaštitu proizvodnje i prometa, proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti RH te priznanje patenata za izume koji su od interesa za poslove obrane. Ulaskom RH u NATO 2009. godine u potpunosti je zaživjela primjena postupka kodifikacije naoružanja i vojne opreme u skladu sa STANAG normama koje su usvojene kao hrvatske vojne norme Time je primjena navedenih normi obvezna za sve sudionike postupaka proizvodnje, remonta i prometa naoružanja i vojne opreme te na jednak način osigurana kvaliteta i kontrola kvalitete naoružanja i vojne opreme. Predloženim izmjenama i dopunama zakona gospodarski subjekti koji imaju vojne i civilne te proizvodne i remontne programe vojne namjene biti će oslobođene od troškova provedbe mjera osiguranja i zaštite proizvodnje, remonta i prometa naoružanja i vojne opreme kada proizvodni i remontni programi naoružanja i vojne opreme nisu u uporabi. Također cilj ovog zakona je i uvođenje najviših standarda u proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme kroz jasno definiran i općenito primjenjiv sustav kodifikacije te osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja i vojne opreme. Kada govorimo o trgovini oružjem u svijetu u 2017. godini prema švedskom međunarodnom i .../Govornik se ne razumije./... institutu iz Stockholma ta trgovina je dostigla 374 milijarde dolara dodajući kako je tijekom prošle godine analizom tržišta zabilježen značajni rast trgovinom oružja. Prema njima u 20 najvećih izvoznika oružja u svijetu te 2017. godine bile 2017. godine bile su SAD-e, Rusija, Kina, Francuska, Njemačka, UK, Španjolska, Italija, Ukrajina, Izrael, Nizozemska, Švedska, Južna Koreja, Švicarska, Kanada, Turska, Norveška, Bjelorusija, Južna Afrika, Australija a među 20 najvećih uvoznika oružja bile su Indija, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kina, Alžir, Turska, Australija, Irak, Pakistan, Vijetnam, Egipat, SAD, Južna Koreja, Indonezija, Tajvan, Singapur, Venezuela, Bangladeš, Izrael i UK. Iz njihove Iz njihove analize proizlazi da nam od nama susjednih država među 20 najvećih izvoznika je jedino Italija, dok među uvoznicima oružja nema ni jedne države iz našeg susjedstva. Kada govorimo hrvatskoj obrambenoj industriji, napominjem da su tijekom prošle godine naši vojnici u mirovine misije slani opremljeni i naoružani sve proizvodima naših hrvatskih proizvođača. Stoga smatram da su upravo oni najbolji promotor naše obrambene industrije u svijetu te da joj je potrebno dati potporu što ovaj zakon i predviđa. Hvala. Završna riječ u ime predlagatelja državni tajnik poštovani gospodin Zdravko Jakop. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Ja moram ovdje reći da ova Vlada i Ministarstvo obrane svakodnevno daje potporu našoj vojnoj industriji a to je i vidljivo iz konkretnog primjera da je naš vojnik opremljen našom opremom i da je on najbolji promotor naše industrije. Kada govorimo ovdje o spomenutim MIG-ovima moram reći da su nadležna tijela zaprimila svu potrebnu dokumentaciju a isto tako da je to problem koji smo naslijedili i vjerujte vjerujte mi da iz dana u dan tražimo rješenja kako bi te letjelice bile u zraku i kako bi Hrvatska mogla zadovoljavati sve zahtjeve što se tiču kontrole zračne plovidbe, plovidbe, našeg neba ali i svih zadaća koje Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Hrvatska vojska ima sukladno zakonu i hrvatskom Ustavu. Kada govorimo ovdje o spomenutom hladnom pogonu meni je žao što ta funkcija nikad nije stavljena u operativnu upotrebu tako da je to područje riješeno drugim zakonima, između ostalog Zakonom o obrani i Ministarstvo obrane također u tom području daje potporu našoj vojnoj industriji. A kada govorimo o offsetu, taj dio i ovaj zakon je usklađen sa Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća. A ovdje ste dobro rekli to ne zabranjuje sporazume i ugovore i Ministarstvo obrane apsolutno radi na tome. Što se tiče nabave F16 aviona to je to je bilo vrlo transparentno, sustavno i zakonito. A RH nije mogla utjecati na ishod dozvole za transfer tehnologije, tzv. TPT je bio isključivo obaveza Države Izrael koja je i to morala osigurati u dogovoru sa SAD-om a o tome je govorio kako veleposlanik, tako i direktor stožera Ministarstva obrane Države Izrael. I na kraju želim vam zahvaliti na konstruktivnoj raspravi, na vašim prijedlozima a mi ćemo i dalje raditi u potpori naše vojne industrije. Hvala vam lijepo.

pošto nismo ostvarili taj, tu nabavu aviona da se radi o čisto političkoj odluci odnosno da Trampov kabinet nije jednostavno htio nama prodati avione zbog nekih geopolitičkih interesa, situacija i ostaloga, jer koliko ja, evo, pratim geopolitiku, da je Tramp nama htio prodati avione, on bi to dozvolio bez obzira na proceduru, na, ajmo reći, nekakve dozvole i sl. Da li je moguće hipotetski da smo mi političkom odlukom Trampovog kabineta bili onemogućeni nabaviti ove avione jer navodno, a to su vaši vojni analitičari rekli iz Ministarstva, da u NATO-voj strategiji RH nema vojno zrakoplovstvo, evo, to je i drugo pitanje zapravo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. Odgovor poštovani državni tajnik g. Zdravko Jakop. **Jakop, Zdravko** Ja sam na vaše pitanje dao odgovor, znači država Izrael se obvezala da će riješiti taj dio, to se, nažalost, nije dogodilo i sada smo tu gdje jesmo, a postupak je vođen sustavno i transparentno i zakonito. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. g. Državni tajniče, pa evo kada su nedvojbene sumnje u postupak i transparentnost nabave F-16 današnji Večernjak piše jasno i objavljuje dokumente koje su Amerikanci dostavili hrvatskoj Vladi 2017.-te godine o tome da su suglasni za prodaju njihovih F-16 aviona. To što nisu oni našli zajednički jezik s …/Govornik se ne razumije/…stvarno nije krimen ni hrvatske Vlade, ni Ministarstva obrane, ni ministra i potpredsjednika Vlade, ni državnog tajnika, ni bilo koga iz hrvatske Vlade. Mi vjerujemo, nadamo se da ćemo imati F-16, vjerujem da tako i vi razmišljate i da će taj postupak u daljnjem slijedu završiti sa nabavkom eskadrile koja vam je potrebna. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Josipu Đakiću. S ovime smo zaključili raspravu. Zahvaljujem još jednom državnom tajniku Ministarstva obrane g. Zdravku Jakopu i tajniku Ministarstva obrane g. Petru Baraću na obrazloženjima i na odgovorima. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.

Predlatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172 u svezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.